Dakle, prelazimo na točku dopunjenog dnevnog reda koja je ovdje pročitana: - Ostavka dr. Ive Sanadera na dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

a istovremeno su sazvani dva značajna odbora sa izmjenama dvaju zakona. Dakle, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo. ja nekako molim ako je moguće da kada ti odbori završe svoj rad da onda raspravimo ovu izuzetno značajnu točku. Ja sam predložio da se raspravi ova točka zbog toga što nije potrebno da odbori o tome raspravljaju. A da dobijemo na vremenu. Naime, reći ću vam otvoreno što kanimo. Raspraviti ćemo točku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave sa Konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske sa Konačnim prijedlogom zakona. Da bi ovo sve bilo u skladu sa zakonom i Ustavom, to treba raspraviti, donijeti odluke, promulgirati odluke od strane predsjednika Republike kako bi sutra mogli raspraviti nakon što i ako dobije mandat za sastav nove Vlade gospođa Jadranka Kosor, što nema nikakvih zapreka političkih onda bi sutra mogli raspraviti o prijedlogu Vlade i donijeti o tome odluku Sabora. Na taj način ćemo svest na najmanju moguću mjeru ovo vrijeme kažem, razrješenja jedne Vlade i imenovanja sljedeće Vlade i da normalno može Vlada raditi. To je naš cilj. Međutim, ako itko ima neku primjedbu u pogledu toga da treba donijet prije ova dva zakona, pa onda raspraviti o ostavci, molim. Ništa nemam protiv, ali nadam se da svi želimo da se u normalnoj zakonskoj proceduri razriješi ovo pitanje što je moguće prije iz stotinu razloga koje nije potrebno ovdje sad obrazlagati, ja mislim da su nam svima jasni. Gospodin Damir Kajin, izvolite. Da, gospodine predsjedniče, svi želimo da se što je moguće prije prihvati ta ostavka. Ali, neka nam se premijer ukaže. Neka nam podnese obrazloženje. Da nije slučajno da mu netko prijeti, ne znam. Neka druga ugroza da prijeti njemu, njegovoj obitelji. Neka se prestane nagađati o tim razlozima. Ja ne znam da li netko u ovome domu stvarno zna prave razloge, čak pretpostavljam ni vi, gospodine predsjedniče. I utoliko bilo bi doista korektno, pošteno prema Parlamentu sa kojim je surađivao punih šest godina, a u njemu sjedio još desetak godina duže, da nam se prikaže i naprosto objasni razloge koji su ga motivirali da podnese ostavku. Vaš prijedlog smo čuli, no nikakve ni zakonske ni Poslovničke obveze o tome ne govori ni Poslovnik ni zakon. Ja postupam u skladu s time na osnovu dokumenata koji su mi stigli u tom pogledu i učinit ćemo sve što je normalno i što je predviđeno Poslovnikom u pogledu razrješenja i imenovanja Vlade Republike Hrvatske. Svi drugi argumenti koje ste vi iznijeli, nisam kompetentan niti ću ih komentirati, niti smatram da su oni obvezujući za našu raspravu. Znači, u pogledu prijedloga gospođe Pusić da se sačeka izvješće odbora za dva ova prijedloga pod točkom 7. i 8. dopune dnevnog reda, ukoliko mislite da je to potrebno prije nego počne rasprava o ostavci predsjednika Vlade. Ja smatram da se može rasprava odvijati da odbori mogu u međuvremenu donijeti svoja stajališta i da nećemo izgubit na tempu ni na vremenu da postignemo onu svrhu koju sam već rekao da to u skladu sa zakonom i Poslovnikom riješimo u što kraćem mogućem vremenu. tome, ja predlažem da pređemo na raspravu - Ostavka na dužnost Predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina doktora Ive Sanadera Otvaram raspravu o ostavci koju ste dobili na klupe.

Štovani gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege. Pa evo u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice jedan kratki osvrt na situaciju u kojoj smo se našli, situaciju koju možemo neuobičajenom. Neuobičajenom jer se po prvi puta u 20-godišnjoj povijesti Hrvatske Države događa da premijer podnosi ostavku, a s time i cijela Vlada. Neuobičajeno za Hrvatsku, ali vrlo uobičajeno za demokratske zemlje Europe pa i šire. Pa i upravo zbog toga što se to prvi puta dogodilo u Hrvatskoj Državi izazvalo je naravno i dosta uzbuđenja i različitih reakcija. Ono što mislim da treba ustvrditi to je da je Hrvatska Država čvrsta što se tiče svojih pravnih okvira, čvrsta što se tiče svojih demokratskih okvira i da zbog toga ima sve pretpostavke da ovakvo jedno razdoblje prebrodi bez ikakvih problema i bez ikakvih trajnih posljedica. Zbog toga prvo želimo uputiti poruku hrvatskoj javnosti, to je situacija koju ćemo riješiti u okviru postojećih propisa, u okviru stabilne države. Hrvatska državna tijela uprave funkcioniraju, Hrvatski sabor funkcionira i mislim da ćemo dokazati ovom prilikom da smo kao zrela država u mogućnosti vrlo jednostavno, ali po predviđenim procedurama prebroditi i ovakve neuobičajene situacije. Prema tome, nema nestabilnosti, nema straha od bilo kakvih neredovitih događaja. Hrvatska će pokazati da ide dalje i u ovakvim uvjetima, što znači da su odgovarajuća tijela predvidila sve što je potrebno po proceduri, kao što ste čuli od predsjednika Bebića, da se u najkraćem roku imenuje nova Vlada prema zakonima i Ustavu Hrvatske Države. I sada nekoliko riječi o samoj ostavci jer to je glavna tema ove rasprave. Kao što znate, premijer Sanader je dao svoju ostavku, ponudio svoju ostavku Saboru i Klub demokratske zajednice će podržati tu ostavku. Ostavka je obrazložena na jedan način koji izaziva različita tumačenja. Ja ovdje mogu govoriti o tumačenju kako smo ga mi razumjeli, kako sam ga ja osobno razumio i o toj interpretaciji sa dosadašnjim predsjednikom Vlade Sanaderom nisam raspravljao. Dakle, iznosim jedno viđenje koje između redaka njegove ostavke koje je jučer pred hrvatskom javnošću pročitao, izgovorio, proizlazi. Premijer Sanader je deset svojih najplodnijih godina života, posljednjih deset godina, proveo na čelu naše stranke, Hrvatske demokratske zajednice i šest godina na čelu naše Vlade. To je razdoblje u kojem je on sve svoje snage i svu svoju životnu energiju usmjerio na jedan veliki cilj. Što se tiče stranačkog života, o tome ovdje nije mjesto govoriti, ali ću reći samo djelić rečenice. Što se tiče stranačkog života, svoju energiju je usmjerio na to da Hrvatsku demokratsku zajednicu iz onog pokreta i možemo reći više-manje ratnog uvjeta djelovanja, pretvori u modernu mirnodopsku stranku stranku desnoga centra koja može stajati uz bok svim pučkim strankama koje su u većini danas u Europskom parlamentu. što se tiče šestogodišnjeg mandata premijera Sanadera na mjestu premijera o tome doista treba reći ovom prilikom nekoliko riječi. U tih šest godina predsjednik Sanader je sve svoje sile, sve svoje znanje i svu svoju sposobnost usmjerio prema jednom cilju. To je Europska unija. Kroz taj cilj on je vidio oblikovanje Hrvatske države u modernu državu, pravnu državu, demokratsku državu, državu sa razvijenim gospodarstvom, državu sa čvrstim socijalnim stupovima za održavanje socijalne ravnoteže, državu tolerancije, međusobnog uvažavanja. Na tom šestogodišnjem putu premijer Sanader je predvodio, ja bih rekao vukao tu vrlo složenu i tešku kompoziciju u cilju koji se zove Europska unija. Bilo je hrabro stati na čelo takve kompozicije. Naravno da su prije njega tu kompoziciju vukli i drugi prethodnici njegovi. Ali ja bih rekao ovo je bio finiš, ovo je bila završna faza tih pregovora u kojim je trebalo napraviti čitav niz velikih odluka i reformi. Ja ću samo spomenuti stotine i stotine izmjena zakona, podzakonskih propisa i zakonskih akata. Spomenut ću ugled Hrvatske koji je porastao u tih šest godina. Spomenuti ću vrlo teške odluke u suradnji sa međunarodnim institucijama, vrlo teške odluke u ispunjavanju odredbi u Ustavnom zakonu o suradnji sa sudom u Haagu itd. itd. Spomenut ću samo teške odluke, završne odluke o transformaciji obrane Ministarstva obrane i Oružanih snaga iz ratnog u mirnodopski ustroj i čitav niz drugih odluka kojima smo svjedočili i u kojima smo sudjelovali i mi u Hrvatskom saboru. Na tom velikom putu čovjek se ima pravo istrošiti. Premijer Sanader je rekao da smatra da je odradio pošteno dobar dio toga puta. I doista je odradio. Isto tako je rekao da smatra da je sada red da to nastave drugi. On se neće povlačiti potpuno iz politike, a nije isključio niti jednoga dana njegov povratak. Što iščitati iz ovih podataka o kojima sam sada govorio? Ja osobno iščitavam jednu poruku koja je usmjerena velikom cilju te dugačke i teške kompozicije koja je vukla taj teret. Taj cilj je Europska unija. Onaj koji se stavio na čelo te kompozicije, koji je bio lokomotiva koja je vukla ima se pravo umoriti. Nije se umorio zato što je vukao 6 godina tu kompoziciju zajedno sa svima nama, ali uvijek je prednjačio, uvijek je bio u prvoj liniji obrane interesa Hrvatske, uvijek je bio u prvoj liniji reformski zahvat, uvijek je bio u prvoj liniji uspostave diplomatske komunikacije sa susjednim zemljama. I u toj prvoj liniji je uspio dovesti ugled Hrvatske na vrlo visoku međunarodnu razinu, naravno uz sudjelovanje u tom poslu i Predsjednika države i našeg Ministarstva inozemnih poslova i prethodnih vlada i svih nas koji smo komunicirali i komuniciramo sa drugim zemljama. Što se dogodilo kompoziciji čiji vlak je išao i bio vučen sa lokomotivom zvanom Ivo Sanader. Naišla je na brklju. Brklju nam je postavio naš cilj ili bolje rečeno dio našeg cilja. To je Europska unija. Neke članice Europske unije nisu bile za to da Hrvatska ostvari svoj cilj. Ispunili smo sve zadatke, napravili ogromne reforme i bili smo uzor zemljama u regiji. Jedan dio članica, manji dio članica Europske unije to nije prihvatio. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju nije se poklopio sa njihovim interesima i brklja je stala pred Sanadera i njegovu kompoziciju. Ja vjerujem da njegova ostavka, ja sam u to čvrsto uvjeren iako o tome s njim nisam razgovarao, da je njegova ostavka jedan specifični političkim jezikom sročeni bunt protiv te brklje koja nas je neopravdano, nepravedno i bezrazložno zaustavila. Hrvatska je išla putem i ciljem Europske unije vrlo hrabro i ponosno. Mi smo prednjačili u reformama i htjeli smo i bili uzor zemljama u regiji. Računali smo da će Europska unija prepoznati te napore, da će Europska unija uzeti Hrvatsku u svoje okrilje i u svoje članstvo kako bi to bio poticaj ostalim zemljama u regiji jer je to neobično važno za stabilnost ovog dijela Europe. Na žalost u ovom kutku Europe to se nije dogodilo i ja postavljam pitanje kakav ćemo mi to uzor biti kad smo napravili sve, a nismo dobili ništa. Kakav ćemo biti uzor drugim zemljama u regiji? Možda je to poruka koju je premijer Sanader htio reći. Na pravcu tog mog razmišljanja je i odjek njegove ostavke koji samo pokazuje sa je posao kojeg je radio velik. Njegovu ostavku komentirale su sve zemlje članice Europske unije jučer. Njegovu ostavku komentirao je predsjednik Europske Njegovu ostavku komentira je i State Department u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to dokazuje da je Hrvatska postigla svoj status u svijetu s kojim je ona postala čimbenik međunarodne politike, jer da nije ne bi bile ove sve reakcije na njegovu ostavku. Ja mislim da čovjek koji žrtvuje najplodniji dio svog života za jedan cilj, ako ga ne dosegne, a bez svoje krivice ima pravo na određeni odmor. I tako sam shvatio tu ostavku i to ja iščitavam među među redovima jučerašnjeg govora premijera Sanadera. Ako tako shvatimo tu ostavku onda mislim da je ona i korisna za Hrvatsku, jer će natjerati neke da razmišljaju, a na nama je da ne zaustavljamo kompoziciju pred brkljom, nego da je nastojimo dignuti, nastojimo s tom kompozicijom i dalje u Europu što znači i dalje provoditi reforme i dalje čvrsto stajati na tom pravcu ali pod jednim uvjetom kojeg možda Europa nije do sada prihvatila, a to je da nećemo platiti samo jednu jedinu cijenu za ulazak u taj cilj a to je poklanjanje ili trgovina sa vlastitim teritorijem. To je nešto što je granica našeg Ustava, to je nešto što je granica našeg suvereniteta, to je nešto što je granica našeg domoljublja i što je granica naše politike. To je jedini uvjet koji nećemo platiti. Dakle, nastavit ćemo putem kojeg je zacrtao Sanader, putem kojeg su započeli svi njegovi prethodnici u prethodnim Vladama, nastavit ćemo putem prema Europskoj uniji, ali ponosno uzdignute glave bez prodavanja teritorija i bez prodavanja onoga što ni jedan narod Europske unije nije prodao a to je vlastiti nacionalni ponos. Tako iščitavajući ovu ostavku ja mislim da će ona biti korisna za Hrvatsku na međunarodnom planu. Ja mislim da će ona rezultirati određenim pozitivnim iskoracima prema Hrvatskoj i očekujem nakon određenog razdoblja da se u lokomotivu vrati njezin strojovođa, da pokrene novi ciklus, to je ciklus jačeg, bržeg, intenzivnijeg gospodarskog razvoja Hrvatske kao članice Zato, podržavam ovu ostavku i predlažemo da ju se prihvati. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Ovo nije jedna uobičajena situacija. Ovakva situacija se nije dogodila nikada nigdje. Ovo nije ostavka premijera iza koje je premijer dao obrazloženje ostavke. Dakle, ostavke premijera, naravno događaju se po svim zemljama i u različitim situacijama iz nekoliko razloga. Ostavka je bilo posljedica neuspjeha u provođenju programa Vlade koju je Parlament prihvatio i onda premijer kaže, slušajte dajem ostavku, nisam u stanju realizirati program. Bilo iz osobnih, zdravstvenih, obiteljskih razloga, u tom slučaju premijer kaže slušajte, razlozi su obiteljske ili zdravstvene prirode. U nekim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države predsjednik ima obvezu jedanput godišnje čak objavljivati svoj zdravstveni bilten. Tu se ne treba za hrvatske prilike ići u tu vrstu detalja, ali to se može reći i to svatko naravno može razumjeti i takvo obrazloženje prihvatiti. Poslije toga i protiv toga nema pogovora. Ostavka može biti i posljedica gubitka podrške unutar svoje stranke ili unutar parlamentarne većine. Ne trebate se odmah javljati, ja ne mislim da je to, ali možda ako se javljate, možda je to razlog. Dakle, ostavka može biti posljedica različitih povoda. Ali ostavka ne može ići bez obrazloženja premijera države. Ostavka premijera države je situacija u kojoj je čovjek na izborima i predizborno ponudio građanima kao lider jedne stranke jednu vrstu društvenog ugovora i rekao ljudi, podržite mene i moju stranku, sugrađani, podržite mene i moju stranku, mi ćemo za vas obavljati ovaj posao 4 godine. I ljudi su rekli dobro. I nakon toga bez obrazloženja nakon 2 godine ili nešto manje od 2 godine, dakle manje od pola obaveze koju je odradio premijer bez obrazloženja kaže za mene je trenutak za novi početak. Pa neće biti. Ne može biti trenutak za novi početak usred mandata. Može biti na kraju mandata, mogu se dogoditi izvanredne okolnosti koje čovjeka naprosto prisile iz ovih razloga koje sam navela da ispuni svoju obavezu, ali ne može bez obrazloženja. Sa obrazloženjem za mene je trenutak za novi početak premijer odustati od društvenog ugovora koji je sa građanima ove zemlje sklopio kroz mehanizam izbora. Prema tome, ostavka premijera je ovo. Jedna jedina rečenica je ostavka premijera o kojem je sada kolega Hebrang vrlo povoljno govorio, dakle i po njegovom mišljenju uspješnog premijera je jedna rečenica. Ja mislim da on time nama šalje poruku. Svatko bi očekivao da postoji i druga je stvar što se govorilo u medijima. Naravno premijer niti može, niti treba, niti je primjereno da daje ostavku kroz medije, ali u ovom Parlamentu koji ga je izabrao, premijer kad podnosi ostavku mora reći zašto je podnosi. Da li je jedan od ova 3 razloga zbog kojih se najčešće podnose ostavke u svim zemljama ili je možda neki 4. ili 5. razlog, ali ne može podnijeti ostavku bez obrazloženja. Takva ostavka naročito, takva ostavka uvijek pa i u puno starijim državama i institucionalno stabiliziranijim i konsolidiranijim nego što je Hrvatska uvijek izaziva određenu dozu nesigurnosti i destabilizira funkcioniranje institucija. U našim uvjetima ostavka bez obrazloženja, ja to samo ovdje ukazujem na to, uopće mislim da ne trebam dokazivati jer smo svi i svi ovdje koji sjedite ste toga svjesni, je izazvala toliku količinu glasina, prepričavanja, različitih interpretacija. To se sve bez daljnjega i vrlo lako moglo preduhitriti, predupriječit i spriječit na taj način da se ostavka obrazloži. Ovako bez obrazloženja cijela zemlja bruji od raznoraznih najnevjerojatnijih interpretacija koja su u ovakvoj situaciji sve jednako vjerojatno. Od puča unutar HDZ-a, sukoba, vanjskih, unutrašnjih, takva situacija izaziva nestabilnost i loša je za zemlju. U ovim uvjetima, dakle kad dobivamo ostavku bez obrazloženja, jedino moguće obrazloženje po mom mišljenju je ili da je premijer Sanader ili premijer u ostavci Sanader zaključio, a nije htio napisati da je zemlja u ovom trenutku u previše teškom stanju i da se on ne osjeća sposobnim je dalje voditi i ako je tako, to je trebao napisati. Druga moguća interpretacija je da ga je netko nečim pritisnuo ili ucijenio. Nema drugih mogućnosti interpretacije. Nitko nikada nije dao ostavku na funkciju premijera jer je u sredini mandata zaključio da je za njega vrijeme za novi početak. To naprosto ne može uvjeriti nikoga, a dati ostavku bez obrazloženja je apsolutno povod za sve ovo što je u interpretacijama i što će jednog dana izaći na vidjelo, što u interpretacijama kola zemljom. Nema sumnje da ovim postupkom svojom ostavkom Ivo Sanader oslabljuje svaku buduću Vladu koja će u ovom istom sastavu eventualno dobiti povjerenje u ovom Saboru, a sam je procijenio da su zadaće teške i kada je on u Vladi. Prema tome, što možemo očekivati od Vlade koja će bez njega morati raditi posao koji je on procijenio da je pretežak. Dakle, potpuno neprimjereno apsolutno neviđeno da se bez ostavke sa obrazloženjem, za mene je počeo novi početak, ili trenutak za novi početak daje ostavka, a svi znamo da nije tako. Svi znamo da nije tako, ali zbog toga što nema obrazloženje, ne znamo što je pravi razlog i to je ona destabilizirajući faktor u zemlji. Može biti da su razlozi različiti neuspjesi, frustracije koje je doživio na putu postižući ili pokušavajući postići ciljeve uključujući i ovaj koji je spomenuo kolega Hebrang sa Europskom unijom. Ali sve to se da s jedne strane napraviti u obrazloženju, a s druge strane kada su zadaci komplicirani i teški, to samo znači da treba prionuti čvršće na njihovo rješavanje, a sigurno ne otići. I konačno, premijera u ovoj zemlji bira Parlament. I kada se kandidira za premijera pred ovim Parlamentom sjedne pred Parlament ovdje i čeka da se Parlament izjasni o njegovoj ili njezinoj kandidaturu i da ga podrži i lijepo drži ili ne podrži. Minimum uvažavanja institucija Hrvatske države, a naročito hrvatskog Parlamenta je da se na isti način postupi i kada se daje ostavka. Ako je ovdje došao po mandat, ovdje je trebao doći i vratiti mandat. A to da nam šalje jednu rečenicu na komadu papira, drage kolegice i kolege, ja sada idem. To To nije poštivanje hrvatskih institucija, ovo je hrvatski Parlament on zaslužuje, budući da je izabrao premijera ove države da premijer ove države dođe i da svoju ostavku i kaže zašto odlazi. Ja osobno neću glasati da se ovo prihvati. gospodin zastupnik. A da oprostite ima jedan ispravak, gospodin Bagarić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Pusić, dopustite mi da ispravim vaš netočan navod koji ste vi nekoliko puta i uporno ponavljali kako ovo nije obrazložena ostavka. Gospodin premijer je jasno obrazložio svoju ostavku. Ako je ona i osobne naravi ona je obrazložena. Nego stiče se dojam da ste vi jako nezadovoljni ne stoga jer premijer nije obrazložio ostavku, nego stoga jer ga nije obrazložio razlozima koje vi hoćete da jesu. A to je neslaganje unutar stranke, to je ovo, to je ono itd. toga nema. Prema tome, nije mogao obrazložiti ostavku onako kako ste vi željeli. Ostavio je iza sebe stabilnu Vladu, ostavio je stabilnu većinu. Prema tome, ne radi se ni o čemu od onoga što ste vi kazali. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika gospođa Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** 209. gospodine predsjedniče, kolega Bagarić je govorio o tome kakav ja dojam ostavljam, to može biti njegova impresija ali svakako nije ispravak netočnog navoda, ne može biti ispravak netočnog navoda kakav ja ostavljam dojam. A što se stabilne Vlade tiče, premijer Sanader nije ostavio nikakvu Vladu, jer u ovom trenutku je Vlada u ostavci. Morat ću upozoriti da je dužnost svakog koji se pozove na povredu Poslovnika, da najprije kaže na broj članka Poslovnika koji je povrijeđen. I drugo, gospodin Bagarić je utvrdio da ste vi to i to rekli, onda je rekao da to nije točno. I to je dovoljno za ispravak netočnog navoda. Na redu je gospodin zastupnik Ivan Čehok u ime kluba HSLS-a i HSU-a. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. uopće moguće govoriti o demokratskom sazrijevanju ili o naprecima u demokratskoj svijesti, onda je svakako stvar političke pedagogije da se jedna politička zajednica nauči na to da nijedna vlast, Vlada nije nije vječna, da svako podliježe i osobnim, i zajedničkim, i privatnim, i javnim, i političkim i manje političkim razlozima zbog kojeg se Vlada i stvara i zbog koje propada. I da je na neki način doista stvar političke edukacije, političke pedagogije da se svi zajedno naučimo da u Parlamentu možda čak i netom nakon što je izabrana ili sasvim sigurno prije nego očekujemo jedna Vlada odlazi i raspušta se i da moramo birati drugu Vladu ili da moramo rekonstruirati vlade što smo već iskusili. Danas smo pred jednim sasvim novim događajem, pred rekao bih pred jednim također demokratskim izazovom da shvatimo da i premijeri nisu vječni i dapače da nemojte me krivo shvatiti, ali barem svi mi koji živimo svakodnevno ili 10-ak godina u izvršnoj vlasti, ipak je nešto drugo sjediti u saborskoj stolici, drugo je voditi grad, županiju, poglavito Vladu ili ministarstvo. U toj dnevnoj hektici, u dnevnoj užurbanosti, u vrevi, u stisci i u suradnji sa rađanim, i u operativi razrješavanja koje kakvih poteškoća vođenja organizacije, sigurno je da se čovjek potroši. Malo je potrebno da u takvim trenucima, a to su katkada i časovite pa i ako baš hoćete hirovite odluke. I mi kao ljudi imamo na njih pravo. Malo je potrebno da ipak čovjek shvati ono što je jednom rekao Erich Fromm da je nagon za samoodržanjem ipak snažniji od nagona za moći. I mnogi koji se pitaju zašto na vrhuncu svoje moći ili zašto čovjek koji ima svu političku moć koncentriranu jer treba priznati da je Ivo Sanader vladao pomalo kancelarskim stilom zašto otići. Pa upravo zato što ipak taj nagon za samoodržanjem, za osobnim integritetom tjelesnim, duhovnim, personalnim, ako hoćete i integritetom svoje vlastite svijesti, savjesti ipak jest snažniji od nagona ili instinkta za moći i za održanjem pa ako treba i Vlade kao sigurno institucije hrvatskoga i svakoga drugoga društva u koje je doista usredotočena sva moć politička. Mi ćemo naravno o tome špekulirati, međutim osobni razlozi budući da uvijek počivaju na savjesti su neizrecivi. Savjest je glas koji je teško prepričljiv, teško izreciv i sigurno je da osobne razloge ne treba posebno obrazlagati. Naravno da svi mi koliko god da se pozivamo na svoju osobnost i koliko god da se često kaže da mnoge političke odluke ovise upravo o osobnosti bila ona loša ili dobra ipak smo svjesni da nemamo pravo na osobne razloge i da će nam se često zamjeriti kad ih navodimo, da mi moramo suspregnuti svoje i osobne razloge i osobne stavove pa ako hoćete evo i takve hirovite odluke ili možda časovite odluke i da se zapravo trebamo više povesti za nekakvim zajedničkim ili općim razlozima javnim, političkim ili kako god to hoćete nazvati. I stoga jest čudno da ni nepunih dvije godine nakon izbora, nakon što je predvodio liste, nakon što je u pomalo po mojem mišljenju nategnuto medijski eksponiranoj personalnoj kampanji za premijere što nije samo radio kolega Sanader nego i ostali nositelji lista da ipak se čovjek odlučio da to napravi ni dvije godine nepune nakon izbora i gotovo u polovici mandata. Međutim, valjda reći da kolegica Pusić nije u pravu, to je napravio i Blaire i prepustio mandat Brownu. Bez obzira je li najavljen ili nije najavljen, ipak je to napravljeno u tijeku mandata. Dakle, napravljeno je u zemlji kolijevci liberalne demokracije i nije nešto što je neuobičajeno. Rađeno je to i u drugim zemljama i vjerojatno će se to događati i još kao posljedica ove opće financijske gospodarske krize koja je zahvatila sve države u našem okružju i cijelu Europu pa i cijeli zapadni svijet. I mislim da mi trebamo prihvatiti ovu ostavku uz i moje negodovanje da je trebalo to napraviti u parlamentu i da je kolega Sanader koliko god da mu je to bilo teško ipak trebao doći pred nas jer smo ga mi izabrali i on je bio predsjednik Vlade sviju, i opozicije i pozicije. Dakle, nije ovisno o tome je li netko glasovao za njega ili nije, ipak je parlament najviše zakonodavno i predstavničko tijelo u kojemu se Vlada bira i ako Vlada padne onda mislim da bi bilo dobro o tome jednako tako govoriti u parlamentu. Opet kažem, mogu razumjeti njegove ljudske razloge, kako bi rekao Nitcze "Ljudsko je suviše ljudsko.", ali mislim da kad je riječ o tome da treba barem predočiti i barem ako ne već obrazložiti i reći saborskim zastupnicima onda takav osobni razlog treba i osobno podnijeti. Ono što ne bih volio da prije svega u ovome parlamentu ma koliko Ivo Sanader bio snažna i pomalo karizmatična osoba naročito pak da mi započnemo takvu raspravu i da je vodimo pa da je onda na neki način prenosimo i u svijesti naših građana da se ponovno stvara nekakav kult ličnosti i da se govori o tome da sada treba zazvati izbore zato što Vlada bez Sanadera više neće biti takva Vlada. svaki odlazak svakoga ministra a naročito predsjednika Vlade stvara i nove odnose, dovodi do novih kadrovskih promjena i pomicanja, stvara naravno i nove organizacijske mehanizme jer svaki čovjek ima svoj vladanja odnosno stil rukovođenja ali mislim da je Hrvatska umorna od toga da smo mi nažalost iskusili loše strane kulta ličnosti i pokazalo se da nakon jakih osoba u politici ima dovoljno zamjena, ima dovoljno onih koji mogu nastaviti posao. Parlamentarna većina postoji u ovoj instituciji, ona je dovoljno snažna i dovoljno jedinstvena da može predložiti novu Vladu, da može predložiti rekonstrukciju Vlade. I ono što je još važnije po mojem mišljenju danas da može promijeniti i program djelovanja Vlade jer svi mi znamo da u trenutku kada se stvarao koalicijski sporazum, kada je donesen, kada je potpisan i kada se ovdje prihvaćalo program Vlade da ipak nismo mogli sagledati, nismo tada imali ni najave, sasvim sigurno nismo mogli sagledati posljedice ove pustošeće krize koja je zahvatila cijelu Europu i koja tek sad po mojem osobnom mišljenju će najsnažnije zahvatiti Hrvatsku. Prema tome, ovo je prilika da s odlaskom bivšega premijera gospodina Sanadera razmislimo ne samo o personalnim promjenama nego možda i o novim načelima rukovođenja i vladanja pa onda naravno toga i u novome programu slijedeće Vlade. ta Vlada bude imala parlamentarnu većinu kao što je imala do sada onda možemo očekivati da će ona biti jednako stabilna bez obzira na to što možda ključne kohezivne figure neće biti u njoj. Na kraju krajeva, vlade i parlamenti ne postoje kako bi bili potpora jednom čovjeku nego svi mi kao osobe koje se bave politikom trebamo dati zajedničku potporu onome što smo zajednički u parlamentu i dogovorili. Na kraju sasvim osobno želio bih kolegi Sanaderu da se dobro odmori. Smatram da je Hrvatska rekao sam to umorna od toga da danas mi namećemo bilo kakav kult ličnosti, idemo izabrati izabrati novu Vladu. Pred nama je puno posla. Bilo kakav kukavičluk i odustajanje, gospođe i gospodo značilo bi da ostavka ili odustajanje jednog čovjeka je i naše zajedničko odustajanje. To nam se ne smije dogoditi.

Damir (IDS)** Ajde da kažem i ja. Da, iznenadila me ostavka gospodina Sanadera. Da budem iskren ja sam očekivao jednu snažnu Sanaderovu kampanju. Nemojte sad skandirati, galamiti, a ne jedan kukavički manevar. Ali me isto tako iznenadio i govor predsjednika kluba HDZ-a, gotovo da me je šokirao. Da li ja žalim zbog Sanaderovog odlaska? Ne. Ja žalim što to nije učinjeno ranije. Žalim što je to učinjeno u jeku turističke sezone, no kao što kaže gospodin Čehok, i ostavka je za ljude. Hrvatska će ići dalje i bez gospodina Sanadera. Za njegovim godinama u Vladi ja mislim da ne treba previše žaliti, ne treba plakati. Ne treba ga isto tako ni sažalijevati. Ono što međutim treba poručiti, Hrvatska može malo lijevo, nažalost takvi smo, više desno, ali hrvatske institucije su stabilne, a ja mislim da u ovom trenutku to nije malo. Sad vidimo i tko ih je najviše destabilizirao. To što su hrvatske institucije stabilne, to je najvrjednije. Jamac te stabilnosti je predsjednik Republike, Hrvatske narodna banka, to može biti i odgovoran Hrvatski sabor, Ustavni sud, Vrhovni sud. Imamo oformljenu lokalnu samoupravu i sigurno je da se demokracija u ovoj zemlji neće suspendirati. Jednostavno ljudima treba poručiti koji su vani, koji gledaju ovo, da u ovoj zemlji nema panike, da nam je bankarski sustav stabilan, da tvornice rade, kako rade to znamo, škole su ajde na ferijama. Sezona je u jeku, treba odradit tu sezonu, poljoprivreda je u jeku. Ne bojte se, Hrvatska može bez Sanadera. Hrvatska jednostavno može bez onih koji napuštaju brod ili koji bježe. E sad, zašto je gospodin Sanader dao ostavku? On je svjestan prije svega u kakvoj je poziciji ova zemlja. Bruto proizvod -6,7%, to je najveći pad bruto proizvoda od '99. godine. '99. godina bila je godina NATO udara na SR Jugoslaviju, imali smo izgubljenu turističku sezonu, nelikvidnost 25 milijardi kuna, banke su propadale kao ne tekućoj vrpci, a pad bruto proizvoda je iznosio 1,5%. Ove godine je znači 4,5 puta veći nego '99. godine, a to onda znači da će najteži period Hrvatske biti u periodu nakon predsjedničkih izbora. Hrvatska ekonomija se sigurno ne može oporaviti, ma ni početi oporavljati prije kraja 2010. godine, to jednostavno je tako. Trgovina -16%, izvoz -14,2%, uvoz -20,9%, osobna potrošnja -9,9%. Nju treba dignuti. Investicije -12%. Rebalans mora biti sada. Ako ne, biti će sigurno u 9. mjesecu. Kunu treba čuvati, da parafraziram jednog velikog Hrvata, kao zjenicu oka svoga. Tko je Hrvatsku doveo u tu situaciju? Ja kažem između ostalog Vlada Ive Sanadera. Ja se slažem ovo što mi skandirate da je bruto društveni proizvod, da je kupovna moć pala u Njemačkoj 6,9%, Sloveniji 8,5%, Italiji 5,4 %, Japanu 9,1%. Ja znam da Hrvatska ne živi pod staklenim zvonom i na Hrvatsku se reflektira ova kriza na koju Vlada teško da danas može utjecati na neke momente. Dolasci turista manji, izvoz nam je manji. Jasno, ako je pad kupovne moći u Francuskoj, Engleskoj, mi ne možemo tamo recimo prodavati autodijelove iz cimosa iz Buzeta. Strane investicije male, doznake stranih radnika manje, gospodarska aktivnost u zemlji manja. Međutim, hrvatska Vlada je vodila jednu pogrešnu politiku i ta politika dovodi zemlju do sloma, a to ja bih rekao čak vide najbolje oni koji dolaze iz onih krajeva gdje se u ovoj zemlji nešto radi. Izvoz npr. Istarske županije dva puta veći nego Primorsko-goranske županije. Nijedna kuna ne dolazi dole po osnovi jamstava, imamo sanirane sustave, ipsilon se čak radi bez ijedne kune iz proračunskog novca itd., itd. I zato ja volim reći dosta sa postojećom politikom preraspodjela, da jedni rade, a da drugi troše, toga više ne smije biti i zato je Hrvatskoj potreba i hitan rebalans, odmah sada pozvati MMF, ako neće uslijediti u prvom, drugom mjesecu 2010. Potrebno je očuvati jaku kunu, autonomiju HNB-a i radikalno decentralizirati Hrvatsku jer ovaj oblik vladanja iz jednog centra odlaskom Sanadera se urušio. Međutim, što je najpotrebnije ovoj zemlji? po mom sudu, to su prijevremeni izbori. Slažem se, nakon turističke sezone. Predlažem datum 20.9. Novu politiku… … /Svi govore u 20.9. ove godine, za dva i pol mjeseca. Novu politiku moraju izabrati građani. Neka biraju koga hoće gospodo, gospodine Hebrang, neka izaberu vas, neka izaberu gospođu Jadranku Kosor, ako hoće Ivu Sanadera, ali dajte gospodo pitajmo građane što oni misle. Jedino tako je moguće početi ispočetka. A ova zemlja mora napraviti rez i proračunski, dosta ovakve vrste preraspodjele. Svi su bitniji od onih koji rade, jednako tako treba ovu zemlju povući iz jedne apatije, te neke moralne depresije kako da se izrazim, ništa nećemo, a sve tražimo, ali to ne mogu sada ovi ljudi. I zemlji treba nova vlast, a ja bih rekao ne ovakvi prozirni manevri koji su danas na djelu. E samo tako je moguće vratiti vjeru u vlast, samo tako možemo imati građane uz neku vlast. Druga teza koja egzistira u javnosti je ona odlazim da bih se vratio, ali Ivo Sanader, ja ću i to reći, nije gospodo Stipe Mesić. Stipe Mesić se razišao sa vladajućom oligarhijom i na razvalinama jedne vlasti sebe je potvrdio i nakon toga se je vratio. A naš aktualni premijer, u ostavci, je pobjegao i istrošio se kao što je rekao gospodin Hebrang. Mislim da su ga spinovi ovaj puta krivo savjetovali da će svi plakati i da će u 10., 11. mjesecu ponovo građani moliti da se vrati. Ja mislim da ste ovaj puta precijenili narod. Ja se isto tako slažem, kao što je rekao Čehok, da je posao premijera u ovoj zemlji najteži posao. Ne može se uvijek nositi samo dobre vijesti, ne može se uvijek svom kako bih rekao elektoratu dijeliti lijepe poklone, Pelješki most, most preko Drave, autoceste. Pa za ove lokalne izbore obećano je najmanje jednu milijardu ne dolara nego eura u razne projekte. Što u ovom trenutku od tih projekata ostaje? Pa mi svi to znamo, ništa ne ostaje. Sve to treba revidirati. Ove vanproračunske fondove na koje ovaj Sabor de facto nema kontrole. Treba vratiti pod Sabor odnosno pod proračun da bi se vidjelo kome koliko sredstava ide. Novac treba početi usmjeravati u neke druge aktivnosti koje će brže vraćati novac, bolnice, stimulirati i vila Ive Sanadera i onda i kupnju sela. Stimulirati kamate gospodarstvu, a ne samo jednu granu pa makar to bila poljoprivreda jer s jednom i pol milijardom kuna možda bismo mogli ako sufinanciramo kamate spasiti industriju, šta ja znam autoindustriju, drvnu industriju, a na kraju ako oni rade onda ćemo spasiti i poljoprivredu. Ono što isto tako želim reći da ovaj uzmak na neki način morao bi biti kraj Sanaderove politike kojemu jasno i ja osobno želim svako dobro. Neka čovjek živi sto godina, ali ta politika mora od nas, a ne da se opet vrati kao što se navješćuje. Ova prilika je prilika i za opoziciju, glave skupa ništa više neću reći. Vrijeme može pokazati da je ova odluka o odlasku možda najbolja odluka koja je donesena s druge strane Markova trga u zadnjih šest godina. Ali onda nemojmo preslagivati Vladu, jer to neće ništa dobra donijeti. Onda idimo u izbore. Puno smo toga čuli u zadnje vrijeme, pročitali u medijima. Ja se isto slažem da se nije dogodio nikakav puč puč desnice u HDZ-u itd. Ja vjerujem s druge strane napisu gospođe Šarić da je ta odluka donesena u nedjelju. Doista to vjerujem. Ono u čemu se međutim divim ovaj puta akterima da ništa do četvrtka u jutro nije bilo procurilo u javnost. Tome se doista divim. Ja ne mogu reći, isto to ću reći da u zadnjih šest godina u ovoj zemlji nije ništa učinjeno. Hrvatska je u jednom trenutku postala miljenik Europe da bi u 2009. bila zaustavljena, ma ne samo zbog ovog slovenskog bezobrazluka već i onoga što mi radimo. Tog koketiranja šta ja znam, malo sam filao ustaštvo, malo sa korupcijom i da ne nabrajam dalje. i da ne nabrajam dalje. I to je možda i veći razlog zašto smo zaustavljeni na tom putu od ovog slovenskog bezobrazluka. Ja isto tako ne mislim da neke stvari nisu dobro odrađene. Pa odrađene, otvorili smo se ne znam susjedima, prema manjinama, NATO-u, nešto prema Europskoj poštovana je autonomija HNB-a, čvrsta kuna, stabilne banke. Ali gdje je problem. Bez obzira što je pad tog bruto proizvoda 6,7% a u Njemačkoj 6,9% mi smo gospodo u banani. Treba osigurati devize za uvoz, treba osigurati devize za otplatu vanjskog duga, treba skresati subvencije. Jednom riječju treba redefinirati ovu centralizaciju. To jednostavno mi u ovom trenutku sa kapacitetima koji nam stoje na raspolaganju ne možemo. I zato je ovaj pad kod nas neusporedivo tragičniji nego u nekim drugim zemljama. Za kraj što reći. Za novu politiku pretpostavljam da su potrebni novi ljudi. Za novu Hrvatsku isto tako su potrebni novi ljudi. Za bolju budućnost ne znam vjerojatno neki novi sadržaji. Onaj koji će voditi Hrvatsku za godinu dana ja bih se čak usudio reći može biti najnapadanija, najnepopularnija osoba u Hrvatskoj. Treba rezati, ali i između Hrvatske i popularnosti treba izabrati Hrvatsku. I ljudima treba jasno reći nemamo, nemamo i ne možemo jednostavno dati. Što se tiče gospođe Kosor o tome ću više sutra. Ja gospođu poštujem. Imamo korektan odnos, ali je ne razumijem zašto u ovom trenutku prihvaća ovu funkciju, ali joj se da budem ovako malo slobodan pod navodnicima divim na toj hrabrosti. Ali isto tako sutra ona će isto tako biti najprozivanija osoba u Hrvatskoj. I zato neka bude hrabra i neka predloži izbore. Da li je ovaj postupak legitiman ovo što će se zbivati danas, sutra? Je. Da li je uobičajen. Netko je spomenuo Blaira. Onaj Mađar je to isto sad učinio pred nekoliko mjeseci. Vjerojatno da, ali nikada vjerojatno nitko nije otišao a da nije gospodo rekao zašto odlazi. I to je bit i to je ono što je uznemirilo Hrvatsku. I to je ono zbog čega su naši ljudi gnjevni, razočarani, iznenađeni, ne znam I zato treba govoriti o stabilnosti institucija iako ih je ugrozio onaj koji je za to bio možda uz predsjednika Mesića i najodgovorniji. Meni je drago da je gospodin Hebrang navijestio da svijet ne može očekivati zaokreti u hrvatskoj politici. Da li ćemo ubrzati pristupe ne znam. Sa problemima ćemo se morati u zemlji sami suočiti, braniti institucije, imati jasno povjerenje u u građane kao što je netko rekao služiti građanima itd. Ja svima jasno želim svako dobro. Mi ćemo biti za ovu ostavku. Nećemo biti za Vladu jasno, iako bih ja isto tako iskreno volio da Vlada uspije. A zašto je možda Sanader morao podnijeti tu ostavku? Zašto nije uspio? Pa zato jer se okružio ljudima, a takvih mnogo sjedi i u ovome Domu koji mu nisu imali hrabrosti reći ne ide Hrvatska u dobrom smjeru, ne radite dobro. Često se obmanjuje narod. Pogledajte kamo se ide. Recimo narodu istinu. Ne može se uvijek nositi samo dobre vijesti. Ne ide to tako. Na kraju se jednostavno morate istrošiti. Ova ostavka govori ja bih rekao i o tim hrvatskim ulizicama, da ne kažem dupeliscima. Za Hrvatsku je najgora šutnja! Treba govoriti i treba reći istinu, a ako se okružimo pravim ljudima ja sam uvjeren da će ova zemlja uspjeti. Čitam danas na portalima da je predsjednik Vlade u ostavci dobro spavao. Meni je to izuzetno drago, ali ne znam da li su isto tako dobro spavali i oni radnici u Trećem maju, Kraljevici, Trogiru, Splitu i da ne nabrajam dalje. Ne znam imate li vi možda dojam kao ja da je počela predsjednička kampanja Na redu je klub HSS-a i gospodin potpredsjednik i zastupnik Josip. A ispravak! Oprostite. Onda ima Franjo Lucić prvi. Ja bih volio da ih nema, pa ih zanemarujem. Franjo Lucić. (HDZ)** Pa gospodine predsjedniče, mislim da je ovo doista izlaganje gospodina Kajina suvišno komentirati i najbolje bi bilo da se uopće ne javljamo na njegovo izlaganje, jer ovo što je on danas izrekao najbolje bi bilo da je to rekao na nekoj drugoj pozornici ali tamo gdje će zabavljati ljude. Ovako sramotan jedan govor u Parlamentu gdje govorite neistinu, gdje govorite o padu BDP-a u Hrvatskoj 6,4 ili 7% a istovremeno optužujete Vladu, predsjednika, a govorite poslije toga da je u svim drugim zemljama daleko veći pad. Pa vi sami sebe opovrgavate i ne znate ubiti što govorite. Ali ovo nije prvi slučaj da ovako istupate jer vi s ovim pokazujete svoju vrijednost, pokazujete svoje dostojanstvo kako bi na svakom mjestu i pri izlasku za ovu govornicu pljuvali. Ja još nisam čuo u ove 2 godine da ste nešto pozitivno govorili. Ovo je sramotan govori i istup vas kao zastupnika u ovome Hrvatskom saboru. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Upozoravam one koji upadaju s jedne strane, da kad se bude s druge strane upadalo da to uzmu u obzir i da se sjete toga ponekad. Gospodin Andrija Hebrang, također ispravak. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Ispravljam netočan navod kolege. Rekao je, citiram: "Ivo Sanader se istrošio, kako je rekao gospodin Hebrang." Nisam rekao da se istrošio. Obrazložio sam zašto smatram da je dao ostavku, samo to je za vas malo presloženi način izražavanja, pa ću sad reći jednostavnije. Nije se istrošio, nego protestira protiv onih koji su izazvali zastoj u pregovorima u Hrvatskoj. Hvala. Gospodin Josip Friščić, potpredsjednik u ime HSS-a. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, kolegice i kolege saborski zastupnici. Zasigurno trenutak za jednu zemlju, za Parlament kada predsjednik Vlade daje ostavku nije jednostavan, ali Sabor je to tijelo koje o tome mora raspraviti i trezveno. Tijelo koje mora i može naći rješenje u što sam ja uvjeren jer za to ima i povjerenje građana i odgovornost prema građanima, ali jednako tako pravo je svakoga od nas, pa i doktora Ive Sanadera da odabere trenutak i način kako će to obrazložiti. Svi mi koji ovdje sjedimo bavimo se politikom jer smo to odabrali, to je naš odabir. Svatko od vas, vjerujem, jer to i ja osjećam, osjeća i težinu i odgovornost i trošenje. Vrlo često odgovor na to doživljavamo kao razočaranje jer kao ne radimo, nema nas, pitanje je gdje smo, ne živimo li jako dobro, ne jedemo li jeftino i da ja dalje sad to ne nabrajam, a kada je riječ o predsjedniku Vlade onda se zasigurno prema njemu sve to skupa samo nekoliko puta snažnije i više odražava. Obrazloženje koje smo primili je obrazloženje o kojem mi možemo ovdje raspravljati, nagađati, ali ja se ne bih u to upuštao. Ja bih htio ovdje reći nešto jer završava se period Vlade na čelu s Ivom Sanaderom i zasigurno u ovom Domu treba progovoriti o tome što je o nama govorio, što su naši ciljevi i pod kojim uvjetima. Kada je riječ o našim ciljevima, o ciljevima ove zemlje u odnosu prema svijetu, Europi, onda ne jednom je ponavljao koliko treba raditi, zalagati se, ali mi smo u tome i uspjeli. To su priznanja kada je riječ o našem statusu u Ujedinjenim narodima, to su priznanja kada je riječ o našem ulasku u NATO i onaj treći cilj koji je zasigurno ne jednom sam s njim razgovarao, on pred sebe postavljao, to je bio cilj ulaska u Ulaska ne na način da nas netko primi zato što mi mislimo da mi tamo spadamo. Jer on je i kroz program i kroz govori i kroz obraćanja, ali i kroz napore koje je ulagao tražio reforme u Hrvatskoj. Na nekom polju je to išlo brže, negdje sporije. Sigurno je, apsolutno zadovoljstva nema jer da se nečim do kraja zadovoljimo onda nema novih izazova, onda nema novih potreba. Ali sigurno je i to da nema ni jednoga od od ljudi koji su to pratili, a da ne postoji ni prostor, ni potreba da se njemu kao čovjeku, njemu kao predsjedniku Vlade ne izreče i riječ zahvalnosti za davanje, za služenje, za doprinos jer pojedini od tih doprinosa su zapravo nezaobilazni. Ja mogu govoriti kao dio koalicije, kao koalicijski partner i kada je riječ o koalicijskim odnosima između HDZ-a i HSS-a, on je imao te snage da dođe i kaže kao predsjednik najjače stranke u odnosu na stranku čiji sam ja predsjednik, naš cilj je bio da vi kopnite na terenu jer su neki mislili da ćemo mi zbog toga jačati. On je rekao kad sam ja predsjednik, od tog trenutka taj cilj ne postoji, a nakon toga mi smo postali partneri i to se ne na jednom mjestu pokazalo, obistinilo i potvrdilo. Ono na čemu se vjekovima na ovim prostorima gradilo nejedinstvo, na čemu se vjerovalo da neće uspjeti ni Domovinski rat, nego da će postati građanski rat, to je bio odnos sjevera i juga Hrvatske, to je bio izazov da li će Sanaderova Vlada nastaviti spajanje ovih prostora jer kao Račanova je započela gradnju autocesta i spajanja. On ni jednog trenutka to nije zanemario i nije rekao da to nije počela ona Vlada i nije zbog toga rekao da s time treba prekinuti, nego naprotiv. Ne jednom je ponavljao da je to uvjet ravnomjernog razvoja funkcioniranja i stvaranja stabilnosti u ovoj zemlji. Zbog toga ja sam i zadovoljan i zahvalan na takvim odnosima i na takvom vođenju Vlade, i na takvom ponašanju. Kada je riječ o odnosima sa susjedima, sigurno da je tu učinio mnogo i vjerujte mi da je bio spreman na kompromise na koje nije bio spreman što je ne samo govorio, nego i dokazao, onda blokada mnogih poglavlja ne bi bilo. Ali je rekao ni pedalj Hrvatske zemlje ne dam. Ali ne samo ovdje pred nama, nego i tamo gdje se razgovaralo o tome jer da je vodio dvostruku politiku, onda bi bili jednog dana samo stavljeni pred gotov čin da je negdje dogovoreno nešto drugo. I ako je to razlog ili jedan od razloga gdje je on osjetio da ona njegova peta brzina više ne pokazuje dovoljnu brzinu kretanja, pa je uvjetovalo i određeni zastoj, onda također mislim da i mi u ovom Saboru, ali i mi u HSS-u zasigurno to podržavamo jer to je obrana nacionalnih interesa na kojima je ostao dosljedan. Ako je netko uvijek, i danas ovdje govoreno o proračunu, o pravima i mogućnostima proračuna, ali ako je netko u prvi plan uvijek isticao da treba voditi računa o obnovi i kroz zakonske dokumente, i kroz proračunska sredstva, da treba voditi računa o braniteljima koji su sve to skupa i bez njih ne bi to bilo stvoreno, onda je on to činio. I to je također nešto na čemu mu treba odati poštovanje. Sigurno je i to da je, svatko od nas to ima, imao svoj i način i stil rada. Loše bi bilo da to nije imao, da je pokušao biti nečija replika. Ali sigurno je i to da je znao uspostaviti dijaloge, jer socijalno partnerstvo u Hrvatskoj, razgovori sa sindikatima, poslodavcima i Vladom i u vrlo složenim situacijama dali su rješenje, pobijedio je razum, za razliku od mnogih zemalja gdje su se u sličnim situacijama događale sasvim drugi procesi, gdje su ti procesi imali i drugačije posljedice. I na kraju, želim u ime kluba HSS-a, kao koalicijski partner, kao čovjek koji je s njim sjedio i stvarao program, ove koalicijske Vlade njemu zahvaliti na suradnji, na iskrenom poštivanju onoga što smo dogovorili i s jednom vjerom. Da je uzeo predah, ali na političkoj sceni Hrvatske njegove ideje, način razmišljanja imaju prostora i ja sam uvjeren i želim to da on tu svoju snagu ponovo stavi na raspolaganje i da kao što je rekao da vrata politike nije zatvorio. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo nisam mislio komentirati govor mog kolege, uvaženog gospodina Friščića, ali nekako je bio da kažem tugaljiv kao da se radi o nekakvom letalnom ishodu ili tako je fatalistički govor, kao da više nekoga nema, a ima ga zapravo. Danas sam kao i svi vi ostali dobio ovaj papir u kojemu stoji jedna jedina rečenica. U kojoj premijer, a preko uvaženog poštovanog predsjednika Sabora, dakle premijer podnosi ostavku na dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske. I ništa više. Zaista je točno od onih koji su komentirali da tu nema nikakvog obrazloženja. Ja ga ne vidim. Ono što predsjednik Vlade ili premijer komentira u medijima, u tisku, nije prezentirano pred ovim Visokim domom. Mi smo ovdje prije nepunih godinu i pol dana, Hrvatski sabor, ovaj Visoki dom je izglasao povjerenje predsjedniku Vlade. Isto tako smatram da ovaj čin podnošenja ostavke, bez obrazloženja, bez tumačenja je također čin kojemu je trebao nazočiti predsjednik Vlade. To bi bio i znak poštovanja ovog Visokog doma. Ovako mi se čini da je ovaj naš Hrvatski sabor zapravo omalovažava. Netko je rekao da ga se ne uvažava. Ja bih rekao da je omalovažen nenazočnošću gospodina premijera, koji je mogao biti ovdje da nam svima, ako treba i replicira, da nam dade nekakva tumačenja, odgovore, objašnjenja koja smo očekivali. Još sam više očekivao od predsjednika kluba HDZ-a, dakle od onih koji bi eventualno nešto znali u svezi razloga, obrazloženja ili tumačenja ove ostavke. Ali evo kažu ili umor ili zamor kako reče netko materijala, ili šta ja znam. To je obrazloženje poput ili onoga kada bi djetetu oduzeli neku igračku pa tako se nekome malo oduzela Europa na neko vrijeme, pa dijete više neće da se igra. E kaže ja više se ne igram s tobom. Tako i ovo da kažem nekakva odgoda ili problemi, brklje kako reče netko, postadoše kao argument da se dadne ostavka i da se više ne igramo. Međutim gospodin Kajin a još je ponetko govorio o tome u kakvom je stanju zapravo Hrvatska država. Za ovih 6 godina premijerske uloge zaduženje Hrvatske države je poraslo za 22 milijarde eura. Građani dobro znaju ne trebam ja tumačiti i navoditi one podatke koje je gospodin Kajin već i naveo i ostali i zapravo se radi o nesposobnosti i kukavičluku da se uhvati u koštac sa takvim problemima ili da se mijenja ekipa koja slabo radi ili koja se ne može nositi s tim za neku drugu ekipu. Nadalje, dakle kažu ambicije i nedosegnuti ciljevi kod nekih ljudi u medicini kada objašnjava medicinskim fenomenom stvaraju ulkusnu bolest, čir na želucu itd., a evo ovdje je proizvela ostavku premijera hrvatske Vlade. Osjećaj beznadežne situacije, preteško breme i takvi izrazi koji su se koristili za predsjednika Vlade i nekakva obrazloženja zaista nemaju smisla. Hrvatski građani su prije godinu i pol i nešto više dali svoje svoje glasove HDZ-u pod vodstvom Ive Sanadera za četverogodišnji mandat i on nema pravo to povjerenje iznevjeriti prije svega zbog glasača HDZ-a. Nuđenje zamjene ili zamjenskog premijera je zaista jedno kukavičko jaje, jer dobro znamo da osoba koja je eto čuje se predložena, a još uvijek nisu bile konzultacije, je zapravo poslušnica koja je izvršavala sve naredbe naredbe i sve naloge koje je premijer do sada davao, pa je izvršen i nalog da prihvati tu funkciju, bez obzira na sve ono što se može svaliti na njena leđa i bez obzira na to što će se događati po Hrvatsku, ne za njena leđa, nego po Hrvatsku u ovim trenucima zaista teškim trenucima gospodarskim

Nikada i nigdje kako netko reče, a nigdje ni u povijesti Hrvatskoga sabora nije se dogodila ovakva stvar, ovakav predmet da je netko dao ostavku u jednoj jedinoj rečenici bez ikakvog obrazloženja ili pak da nije došao pred zastupnike Hrvatskoga sabora koji su se okupili da kažem u ovolikom broju evo danas, da kaže. Pa možda bismo mu mogli pomoći.

Prema tome, ako se netko kaže u jednom epu, džilidnu i ne pogodi cilja. Dakle ako nismo 2009. završili pregovore sa Eurpskom unijom i ispunili uvjete pristupanja, onda to ne znači da treba tako podvući rep i otići, podviti pardon. Zbog toga nisam pametan, nisam pametan, a niste ni vi gospodo iz HDZ-a da li prihvatiti ovu ostavku ili ne? Jeste li vi pametni? Niste. Dobro. Dakle, oni su sretni, odnosno srećni. Ali dobro. Dakle, zaista u ovakvoj situaciji teško je biti odlučan i reći da li prihvatiti ili ne. što imamo saznanja i što je vidljivo iz djelovanja gospodina premijera HDSSB govorim o utjecaju na određene političke progone, instrumentiranje vlasti u tu svrhu itd. nesposobnost vođenja Republike Hrvatske, zaista je HDSSB za ostavku premijera i rado ćemo je usvojiti. Ali prijedlog da se tako ova kriza da kažem ne vlasti, riješi tako da se nametne murta ili kada sjaši kurta, nismo za to. Mi smo da se provedu izvanredni parlamentarni izbori. I da građani odluče tko će voditi ovu državu s obzirom na ostavku premijera Sanadera. I to bi bilo ono neću reći laički ili politički kako hod hoćete, građanski pošteno za građane Republike Hrvatske. To je moje mišljenje, naše mišljenje. A vi možete misliti kako god hoćete.

Prema tome, klub HDSSB-a će biti za ostavku, ali jasno da neće biti za ovakvu jedan manevar kojim se zapravo ništa ne popravlja, ništa ne događa, negoli eto vlast laganini prenosi na poslušnika ili čovjeka u sjeni koji će i dalje vladati Hrvatskom u ulozi premijera u sjeni, dakle u liku gospođe Jadranke Kosor o kojoj pišu mediji jel. Mi smo za nove izvanredne dakle parlamentarne izbore. Hvala vam lijepo. Situacija je olakšana i za moguće sufliranje. Naime, Sanader je dostupan on je u Hrvatskoj.

**Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Jedno od hendikepa govoriti ovom prigodom u ovom Domu što je prije tebe sve rečeno, što znači da je manje više svima sve jasno. Nema tu velikih nejasnoća. Prvo, ovo je ostavka bez presedana. Hrvatska je demokracija sa svim svojim nedostacima demokracija. Demokracije imaju iste institucije manje više ista pravila, ista procedura. Nigdje ali nigdje u zadnjih 50 godina nije se dogodilo da prva osoba izvršne vlasti koja svoj mandat crpi iz parlamenta ode neću reći uz ovakvo obrazloženje nego bez ikakvog obrazloženja. I neću o tome više govoriti i neću pozivati Ivu Sanadera da dođe u parlament. Nije došao, njegovo građansko pravo je da se kreće slobodno. Time je sve rekao. Nije došao. Ne mora doći. Otišao je, neću reći ni da je pobjegao. Imao sam svoje mišljenje o tome šta bi bilo da se kandidirao za predsjednika države. To nije učinio, to sam bio spreman nazvati pokušajem bijega, bijegom u pokušaju. On je otišao iz politike, to je rekao. Njegovo građansko pravo. Dakle, u demokraciji kakva mi želimo biti, kakvoj težimo i kakva se u Europi i Americi razvija zadnjih 50 godina uobičajeno je da kad netko ode da kaže zašto. Osobni razlog nije osobni razlog jer ovo nije osobna privatna stvar, ovo je javna stvar, javna služba, javna odgovornost, javni interes. Kada je odlazio Tony Blair onda je ta stvar bila najavljena, obrazložena. Bilo je jasno zašto odlazi. Kada je odlazio John Major 92. godine odlazio je, 90. godine kada je odlazila Margaret Thatcher i dolazio John Major bilo je jasno zašto odlazi, bili su jasno navedeni razlozi. Ima više primjera u Europi kada su odlazili i dolazili drugi premijeri usred mandata. Ovdje nismo čuli nikakvo obrazloženje. Razlika je slijedeća. Tamo su postojale robusne i velike parlamentarne većine. Ovdje te većine nema. Na ovdje zadnje izbore HDZ je išao na čelu sa svojim predsjednikom, dobio je povjerenje birača. Pobijedio je relativno malom većinom sa malom prednošću u broju glasova, okupio na temelju zakona i procedure. Vidite kako svrbi, ali to je istina. A ja ću opet reći sve u manje od 15 minuta. Možete se smijati. Okupili partnere, dobili 50 tisuća glasova više. Ivo Sanader je vodio tu Vladu. Ovdje se radi o temeljnom pitanju političkog legitimiteta. Dakle, tehnički je moguće izglasati novu Vladu, skupiti dovoljan broj glasova ali je pitanje je li to i politički mandat, da li građani daju taj mandat osobi koja će se predložiti za premijera u krizi u kojoj se nalazimo. Dakle, još jednom bez duženja. Građansko je pravo svakoga pa i premijera da jednu javnu stvar, stvar velike odgovornosti, ogromnog tereta preko noći prikaže kao osobnu stvar, da ode i da o tome ne kaže niti jedne jedine riječi. Njegova stvar. Međutim, ova slijedeća dionica je strahovito važna. Osoba o kojoj se govori i koja će se predložiti za premijera nema tu razinu političke autonomije, oprostite ako sam osoban, nema tu razinu političkog autoriteta. Političko to je loša odluka. Tehnički ona je potpuno dopuštena, moguće je, zakonita je. Nas čekaju strahovito teške odluke. Govorili smo zadnjih dana i tjedana o hrvatskim konsenzusima. Svaka nacija kao politička zajednica ljudi koji žive u njoj počiva kad su bitna pitanja po srijedi na konsenzusu, konsenzusu za neovisnost 90. i 91. godine, konsenzusu o europskim i euro-atlanskim integracijama, konsenzusu za Europsku uniju. Nažalost, taj put nije završen. Nismo došli do cilja i nismo ostvarili taj cilj ali taj konsenzus je bio neupitan. Malo tko u Hrvatskoj kada bi se našao sam sa sobom, malo tko bi bio protiv toga. Treći konsenzus je razvojni. Dakle, ova prva dva konsenzusa su ispoštivale i oko njih se našle sve europske i istočno europske nacije i srednje europske nacije koje su izašle iz jednog jednoumlja komunizma, socijalizma, nazovimo ga kako god hoćemo. I svi su u tome bili uspješni, stvorili su države i manje više su svi ušli u Europsku uniju. Ovaj treći konsenzus, konsenzus razvoja, konsenzus snage, identiteta, otpornosti to su uspjeli rijetki. Nažalost, ova Vlada koja će biti predložena i prema kojoj ćemo zauzeti politički stav o tome ćemo govoriti kada za to dođe vrijeme taj kapacitet nema. Osoba koja se predlaže za predsjednicu te Vlade taj autoritet nema. Tehnički ispravno, politički potpuno pogrešno ali to je vaše pravo. Donoseći takvu odluku preuzimate i odgovornost za ono u što Hrvatska ide. U ovom trenutku jedino razumno rješenje pa kako bude jesu ne izvanredni nego prijevremeni parlamentarni izbori. Prijevremeni zato jer bi se sazvali unutar manje od četiri godine. Postoje zemlje kao neke u Skandinaviji gdje je takva mogućnost Ustavom zapriječena, pa onda postoji jedna civilizacijska kultura manjinskih vlada gdje vlade izvršne vlasti koje nemaju podršku preko 50% zastupnika uspješno sjajno upravljaju četiri godine. Nismo još tamo a nisu bogami, nije niti većina europskih država. U ovom trenutku prijevremeni izbori ne znače preslagivanje karata jer ovo je jedno po meni, po nama pogrešno preslagivanje karata, baš preslagivanje karata. Prijevremeni izbori jesu glas javnosti, izraz političke volje hrvatskih građana, ove nacije o tome kako dalje u ovom teškom trenutku. On je težak svima, jedino Poljska u Europskoj ostvaruje nekakav gospodarski rast jer je velika i sama sebi može služiti kao tržište a još uvijek je gospodarstvo u razvoju. Svi drugi padaju. Mala smo zemlja, zemlja koja ima malo gospodarstvo koje je fatalno, sudbinski okrenuto prema međunarodnoj razmjeni roba i usluga koje bez nje ne funkcionira a najbolji primjer za to je turizam i bez toga živjeti ne možemo. Čekaju nas i znoj i suze ali i osmjesi i moramo se okupiti oko zajedničkog konsenzusa. Uz poštovanje svima vrijeme je za prijevremene izbore. Ostavku premijera ćemo naravno prihvatiti a novu premijerku nećemo. Poštovanje. U ime kluba SDSS-a gospodin zastupnik Milorad

predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovdje raspravljamo o ostavci predsjednika Vlade doktora Ive Sanadera i samo jedino o tome. I ja ne vidim prostora, kad je to posrijedi, da ovoga trenutka raspravljamo o puno više toga, uz svo dužno poštovanje prema onima koji su ovdje raspravljali kao da je riječ o odlasku doktora Ive Sanadera. Ja mislim da o tome nije riječ i da o tome ne možemo raspravljati. Ja spadam među one koji misle da je premijer trebao biti danas ovdje jer iznad ovoga doma postoji samo jedna volja, a to je volja naroda koji zastupamo i druge volje nema, ne može biti i ne smije biti. Da smo kojim slučajem nešto više od toga, neka realistička demokracija, parlamentarna, možda bi postojala i volja božja, ali mi to nismo, prema tome postoji samo volja naroda. Ali premijer je tako odlučio i on je odlučio da mi raspravljamo o njegovoj ostavci. Ja o tome neću raspravljati u ime kluba SDSS-a, mi smo to prihvatili kao koalicijski partneri i mi ne vidimo tu prostora za raspravu, kao što vidim da ni ostali kolege ne vide prostora za raspravu. To je tako. Međutim, za sve nas a prije svega za nas koji smo u vladajućoj koaliciji, je pitanje što nakon ovoga. Koliko god nepoznanica bilo u vezi sa odlukom predsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a, doktora Ive Sanadera, za nas je u ovom trenutku ključno pitanje da ipak zadržimo stabilnost političku i izvršnu u … koliko god bilo pitanja koja su otvorena u tom pogledu, ovoga trenutka dok ne saznamo više, dok ne čujemo više ili dok ne prepoznamo više. I zato će klub SDSS-a, bez obzira na sve razlike koje postoje u koaliciji, bez obzira na sporove koje smo imali, ne samo podržati ovu ostavku, nego će i podržati daljnje funkcioniranje ove Vlade. Međutim, kolegice i kolege, tome treba prethoditi konzultacija s predsjednikom Republike. Tome trebaju prethoditi konzultacije s predsjednikom Republike, tome trebaju prethoditi naše međusobne konzultacije. I onda nakon toga možemo raspravljati o tome u Saboru. Danas možemo steći samo dva uvjeta. Jedan je da prihvatimo premijerovu ostavku i drugi je da prihvatimo izmjene prijedloga Zakona o Vladi, a iza toga treba proći onu proceduru koja je nužna i koja je neophodna. Potrebno je da se sa predsjednikom Republike obave konzultacije koliko god one mogle izgledati formalne, ali moraju se obaviti. I s druge strane mi moramo obaviti međusobne konzultacija. Treća stvar koju želim kazati, nas naravno čekaju velika iskušenja i ta iskušenja pred vladajućom koalicijom ni po čemu neće biti jednostavna. I u tom smislu mi trebamo slušati ne samo ono što govore kolege iz opozicije, nego trebamo slušati i ono što je naš osjećaj i naša savjest. Ova zemlja, s obzirom na teškoće koje ima, s obzirom na probleme koje je ušla i one koje će tek ući, traži tu vrstu savjesti i traži tu vrstu odluke. Ja mislim da ćemo se mi vrlo brzo naći naći pred ispitom te savjesti i pred izazovom te vrste odluke. Mislim prije svega na svoje kolege, ne partnere svoje koalicije, na partnere iz HDZ-a. Druge, uz svo uvažavanje, danas neću spominjati. Što se tiče te odluke, ona će u dobroj mjeri ovisiti o tome gdje ćemo sutra vidjeti doktora Ivu Sanadera. Zahvaljujem. Hvala. Imamo, budući da su klubovi svi koji su se prijavili, sudjelovali u raspravi, imamo još dva zastupnika. To je prvi gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. … /Upadica se ne

(SDAH)** Poštovani predsjedniče, hvala što ste mi dozvolili da govorim u ime kluba. Žao mi je što nisam na vrijeme dao prijavu, ali takav je dogovor bio da danas o ostavci doktora Ive Sanadera svi klubovi iskažu svoj stav. Pa najprije bih kazao da smo svi mi iz Kluba nacionalnih manjina imali prigodu razgovarati sa aktualnim premijerom ili premijerom u ostavci i bili smo nimalo iznenađeni kada smo čuli odluku i na neki način i razloge koji su naveli da da ovu ostavku. Slušajući predsjednike klubova pomalo sam iznenađen da nitko, doista nitko, nije našao na neki način za ovaj čin kazati jednu ključnu riječ, a to je odgovornost. Odgovornost doktora Ive Sanadera da jasno i glasno kaže da je zainteresiran što će se sutra dogoditi unutar hrvatske političke scene. On je i u razgovoru sa nama jasno naznačio što ga je nagnalo da barem za trenutak izađe iz politike, ali vodeći brigu o budućnosti rekao je i tko će ga zamijeniti na mjestu premijera i tko će na neki način voditi ga, voditi stranku čiji je do jučer bio predsjednik. iz samo ove rečenice može se shvatiti jedna velika doza odgovornosti što slijedi u Hrvatskoj. S druge strane kad kažem odgovornost onda bih mogao i ja navesti određene slučajeve u ovoj šestogodišnjoj suradnji gdje je bilo određenih nejasnoća u odnosima nas kao partnera. Ali naglašavam moje šestogodišnje iskustvo kao iskustvo većine mojih kolega je izuzetno pozitivno. I stoga to želim ovdje i javno obznaniti. Nadalje, kao čovjek koji je rođen u Bosni i Hercegovini, kao pripadnik Bošnjačkog naroda sjećam se dobro što smo u ovih šest godina premijer i ja razgovarali, da odnosi između te dvije zemlje razvijaju se u najboljem pozitivnom pravcu. I ne samo to, pogledajte odnose Hrvatske sa Srbijom, Crnom Gorom, Kosovom, Makedonijom pa i Slovenijom. Ti odnosi razvijali su se sa susjedima izuzetno dobro. Premijer je rekao i određene prioritete i većinu tih prioriteta je sasvim sigurno uspio realizirati. Teško ga je pogodila najvjerojatnije ponašanje odgovornih iz Europske unije koji su dozvolili da jedna susjedna država se poigra sa odlučnošću Hrvatske da uđe u I sigurno da to nije bilo lako prihvatiti, jer jednostavno to je bio čin koji ga je doveo u poziciju u kojoj se sad nalazio. I za mene, meni je dužnost da kažem, doktoru Ivi Sanaderu veliko hvala. I hvala mu jer kada smo imali jučer sastanak, prekjučer sastanak u Vladi on mi je jasno rekao Šemso one stvari koje smo se dogovorili prilikom potpisivanja sporazuma znaj da zahtjev da Bošnjaci uđu u Ustav sasvim sigurno će proći i ja mu vjerujem. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin Dragutin Lesar, izvolite. na svakom radnom mjestu, u svakom uredu, na tržnicama, kafićima, u tramvajima. Većina građana ove države raspravljala je o ostavci predsjednika Vlade. Svugdje i svi osim nas u Hrvatskom saboru koji smo radni dan započeli raspravom o brašnu, civilnoj zaštiti i razvoju otoka. Ja želim vjerovati da ćete se sa mnom složiti da je doista većina građana očekivala da danas Hrvatski sabor radni dan započinje s tom ostavkom. Zašto to nismo mogli učiniti? Zato što je gospodin Ivo Sanader jučer ostavku na mjesto predsjednika Vlade predao novinarima, a ne Hrvatskom saboru. Jučer novinarima. Ona je u Sabor došla tek danas nama popodne. Gospodin Ivo Sanader jučer je izašao pred novinare, danas pred Sabor ne. I doista nigdje u zakonu i Poslovniku ovoga Sabora ne piše da premijer u ostavci mora biti prisutan kada Sabor o njoj raspravlja. Ali zabrinjava me činjenica da od nikoga iz vladajućih redova, pa ni od vas gospodine predsjedniče Sabora sada nisam čuo izražavanja nezadovoljstva jer se time ruši dignitet i ugled Hrvatskog sabora za razliku od nekih drugih primjera. Ako Hrvatski sabor, hrvatski parlament nije mjesto prve takve rasprave, nego su to novinari na press konferenciji onda to može biti i odgovor na pitanje kakav je odnos gospodina Sanadera bio prema Parlamentu. Svi nagađaju ili pokušavaju pogoditi prave razloge ostavke. Gospodin kolega Hebrang je danas spomenuo umorio se, potrošio se, potrošio se, ne istrošio kolega Kajin nego rekao je potrošio se. Ali tko je to od vas od gospodina Sanadera jučer čuo te riječi? Gospodin Hebrang je kasnije rekao da je to svojevrsni protest pred rampom na koju je naišao, koju je spustio netko iz Europe pred Hrvatsku, a iz jednog odgovora na novinarsko pitanje dalo se naslutiti da gospodin Sanader doista jeste nezadovoljan što je Europska unija dozvolila Sloveniji da Hrvatsku blokira europske integracije. E da je to gospodin Sanader to jučer rekao i u ostavci tako napisao ja bih mu javno čestitao na iskrenosti, doista na iskrenosti i hrabrosti, priznanja da se s tim problemom ne može nositi, a da je on opasan za daljnji put Hrvatske u Europsku uniju. Međutim, niti je to rekao jučer, niti je danas napisao nama. još nešto. Gospodin Sanader je na svom odlaskom ni jednom riječju obraćanju novinarima, ne Hrvatskom saboru, nije dao mogućnost, nije dozvolio da je i griješio, da je ponekad možda imao krivu prosudbu, da je možda donio koju pogrešnu odluku, potez, propust ili da nešto što je trebalo učiniti nije učinio. Dakle, čak i na odlasku negira mogućnost i same pomisli da je nešto se moglo desiti da je bilo pogrešno. Sam sebe na odlasku je proglasio bezgriješnim, a govor kolege Friščića danas je bio otprilike kao da mu govori nad otvorenim grobom. Čovjek je …/Govornik se ne razumije./… što mu je dao ostavku i ništa više. Ne znam zašto takvi pristupi. Mene osobno više uopće nije briga zašto je gospodin Sanader dao ostavku jer on to ne želi reći, niti je želio napisati. I ne želim špekulirati o pravim razlozima. I doista me to više nije briga, ali sam zabrinut i ne bih o tome govorio da kolega Hebrang nije spomenuo rampu i protest gospodina Sanadera i da nema jedne rečenice jučer s press konferencije, Europska unija dozvolila je Sloveniji da ucjeni Republiku Hrvatsku. Je li to poruka o budućnosti Hrvatske? Je li to najava popuštanja pred tom ucjenom? Je li to najava popuštanja u graničnom sporu? Je li to najava povlačenja određenih dokumenata iz Bruxellesa? To su rečenice koje ne govore o vremenu prošlom, nego vremenu tek koje dolazi. I sad normalno da se pitam ako tu rampu koja je spuštena pred gospodina Sanadera on nije mogao dići, tko će onda to napraviti? Točno kolegice, ja to sigurno neću, a nećete niti vi, u to sam siguran. Zaustavio je vlak na otvorenoj pruzi, ugasio lokomotivu i poručio putnicima što? Rampa je zatvorena. I time svoj ovaj dio mandata završio. U inventuri što je ostavio, a što će nova Vlada preuzeti raspraviti ćemo sutra, to nije danas tema. I želim vjerovati da ćete sa mnom složiti da je on danas ovdje i da je te razloge koji su indirektno nam danas ovdje bili spominjani i govoreni, izrekao pred nama i hrvatskom javnošću da bi sasvim drugačije ocjena njegovog ponašanja u tim trenucima bila, ali da bi i u povijest činjenice prvog premijera zbog ostavke ušla na sasvim drugačijim konotacijama nego što će to biti ovdje. Za razliku od tih koji su rekli da će glasati za ostavku, ja za ostavku neću glasati. Ne zbog neotkrivenih razloga, nego zbog toga što je ovdje u ovoj dvorani bio kad je tražio povjerenje Sabora, a sada kad se tog povjerenja odriče, nije bio čak ni toliko jak da dođe, da nam se zahvali i veli ja više ne mogu. Ja više nemam snage, ja više nemam ideja, tražite drugačija rješenja. To je odlika doista velikog onda političara koji je to u stanju u Parlamentu reć. Bez tih riječi ni ostavka i glasanje za nju doista nema smisla. Hvala. Predsjednik Sanader jest izašao pred novinare, ali ne samo pred novinare, nego pred hrvatsku javnost budući da novinari obavještavaju hrvatsku javnost i da je TV prijenos bio izravan i da je upoznata hrvatska javnost. Pa je onda poslije potpisao ostavku i poslao Hrvatskom saboru. Ne vidim tu nikakve dramatike i neuobičajenosti. Toliko radi objašnjenja. Ma vi to dramatizirate na pogrešnim premisama. Hvala lijepa. To je moje mišljenje. Evo, oprostite, ima još jedan zastupnik, gospodin Danijel Srb. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Mi smo se našli u ovom trenutku kako bi razgovarali o ostavci hrvatskog premijera, iznenađeni jučer time što je to na takav način najavljeno jer nije bilo nikakvih naznaka da će se to dogoditi i ova posljednja 2 dana svi zasigurno nagađaju, razgovaraju u cijeloj Hrvatskoj koji su pravi razlozi koji su naveli premijera na takvu odluku. I dok se s jedne strane navode kao razlozi teška ekonomska situacija u zemlji, s druge strane mogući osobni razlozi, s treće strane postoji mogućnost koja sve više dobiva nekako na značaju da su razlozi u određenom razočarenju o kojem je govorio predsjednik kluba HDZ-a, gospodin Hebrang. No međutim, ako je to tako, ako je doista razlog činjenica da se Hrvatsku zaustavlja u procesima ulaska u onda se mi moramo svi skupa probuditi iz jedne iluzije u kojoj živimo već desetak godina, a to je iluzija da mi možemo samo svojim djelovanjem osigurati Hrvatskoj ulazak u Europsku uniju. Mi trebamo doista učiniti sve kako bi ovu državu učinili što je moguće bolje uređenu. Mi smo daleko, daleko od savršenstva i treba puno toga mijenjati. I trebamo prihvatiti sve europske standarde, ponašanja, normative. Ne zbog toga što to bilo tko u Europskoj uniji traži, nego zbog toga da bi ova zemlja bila bolja, da bi ljudi u njoj bolje živjeli. Ali moramo biti svjesni toga da očito postoje i neki kojima baš nije stalo do toga da Hrvatska uđe u Europsku uniju. Nije pitanje možda u ovom trenutku niti samo Slovenije i graničnog prijepora sa Slovenijom. Možda tu ima i šire od toga i to su stvari na koje mi ne možemo utjecati. A i vrijeme, upravo ovaj trenutak da se Hrvatska probudi i ocjeni kako ići dalje. Približavanje, da. Usklađivanje, da. Prihvaćanje normativa, da. Ali prevelika očekivanja, ne. Mi se moramo suočiti i s teškom gospodarskom situacijom i s činjenicom da smo godinama živjeli na tuđoj akumulaciji, da nismo svi skupa imali hrabrosti reći i progovoriti o stvarno tome koliko je teška naša ekonomska situacija, da nismo imali hrabrosti niti reći o tome kakve sve zapreke mogu stajati na putu u Europsku uniju, ali ovo je trenutak da se možda svi skupa otrijeznimo i da Hrvatska definira novu strategiju, novi put i novi plan za za sljedećih nekoliko godina. Kako i na koji način živjeti u takvim uvjetima? Kako Hrvatsku razvijati? Što u Hrvatskoj mijenjati kako bi nam bilo bolje? Ja moram reći da ću samu ostavku podržati, poduprijeti. Na vladajućima je da pokušaju iznijet prijedlog nove Vlade. Vidim da u tom smislu nema nikakvih prijepora, da dogovori postoje u vladajućoj koaliciji. Vjerojatno će Vlada sutra biti izglasana. To ćemo imati prilike sutra vidjeti. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ostavci gospodina Ive Sanadera. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti.